Продължаваме разискванията по чл. 3 от внесения Проект за решение за приемане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Има ли други желаещи за участие в разискванията?

Уважаеми народни представители, поставям на

на чл. 3 от проекта, което е предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 3 да бъде отхвърлен.

Благодаря Ви, господин Михов. Други желаещи да упражнят правата си по отрицателния вот? Няма. Преминаваме към чл.

втора – „Конституиране на Народното събрание и промени в ръководството”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава втора.

Уважаеми колеги, за да бъдем изрядни по отношение на правилата предлагам Народното събрание с изрично решение да реши, че Правилникът ще бъде приет по следния начин: текстовете, по които няма предложения, които се подкрепят от комисията и се гласуват в залата, няма да се четат, като към стенографския протокол ще се приложи текстът на внесения проект. Това се налага, тъй като нормата в Правилника, която регламентира как се извършва гласуването на второ четене, се отнася за законопроектите, които се приемат на две гласувания. Правилникът е особен вид акт, който се приема на едно гласуване и по-скоро би следвало по аналогия да се приложи правилото за приемане на проекти за решения. Знаете много добре, че всичко, което се гласува на едно четене, се чете в залата. Аз не възразявам, но за да бъдем юридически прецизни настоявам решението, че текстовете, по които няма предложения и няма да се четат в залата, да се гласува от пленарната зала. Много коректно предложение. Има ли обратно предложение? Моля, който е за направеното предложение от госпожа Манолова, още веднъж ще се опитам по смисъл да го повторя, че текстовете, по които няма направени предложения, няма възражения, няма изказвания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

Текстовете от чл. 4 до чл. 8 включително касаят избирането и освобождаването на ръководство на Народното събрание. С оглед на това предлагам наименованието да

Предложението на проекта, което беше и действащ текст в Правилника за 41-то Народно събрание, е по-коректният вариант, макар да няма принципна разлика, признавам. Още повече, че съгласно установената парламентарна практика и съгласно промените в текстовете, които предлага комисията, занапред изборът на парламентарно ръководство ще става по нарочно приети от Парламента правила. Всъщност така е било и винаги на старта на всеки един Парламент. Макар да се взема едно решение, че се прилага старият правилник от предишното Народно събрание, всеки нов Парламент приема процедурни правила за начина, по който ще избере ръководството на Народното събрание. След като това се закрепва и в текст – такова е предложението на комисията, аз предполагам, че ще се съгласите, защото е по-добре да коригираме текстовете на правилника с действителното състояние на нещата. Няма смисъл да се променя заглавието в посока „избор на ръководство”, защото самият избор на ръководство на Парламента става по процедурни правила, а след това в Глава втора са регламентирани начините, по които се извършват промени в това ръководство. Така че предложението на проекта е по-коректно.

промяна в наименованието на главата – под формата на редакционна поправка, той предлага промяна на наименованието на главата. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги народни представители! От името на група правя процедурно предложение

Сега можем да преминем към гласуваме на текста, както е предложен от комисията – заглавието на Глава втора плюс текста на чл. 4 по вносител. За тези,

Член 5. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 4: „Чл. 4 (1) Под председателството на най-възрастния народен представител се провеждат само разисквания по избора на председател на Народното събрание, както и самият избор. На първото заседание на Народното събрание, народните представители приемат процедурни правила за условията и реда за избор на председател и заместник-председатели на Народното събрание.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 6 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители: „В чл. 6: а) в ал. 1, т. 3 думите „парламентарната група, която ги е издигнала” се заменят с „парламентарно представената партия или коалиция, която ги е предложила”; б) в ал. 2 думите „която ги е предложила” се заличава; в) ал. 5 се изменя така: „(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението, при условията и по реда на процедурните правила, приети на първото заседание на Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен и председателят.” Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 4: „Чл. 4 (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да бъдат предсрочно освободени: 1. по тяхно искане; 2. по писмено искане най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност; 3. по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция, или парламентарната група, която ги е предложила. (2) Заместник-председателите на Народното събрание се освобождават предсрочно при напускане на парламентарната група или при изключване от състава й. й. (3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува. (4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 искането се поставя на гласуване на първото заседание след деня на постъпването му, като се дава право на засегнатото лице да бъде изслушано. Искането е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители. (5) При предсрочно освобождаване по ал. 1 или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението при условия и по ред, определени с процедурни правила, приети от Народното събрание. До произвеждането на нов избор за председател на Народното събрание то се председателства от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен и председателят.”

Новото, съществено новото в предложените изменения е, че председателят на Народното събрание може да бъде освободен, изключая както беше досега – по предложение на парламентарната група, която го е предложила, или при други процеси – при разпадане на парламентарна група, или по собствено желание. Добавя се „по предложение на парламентарно представена партия или коалиция, която го е предложила”. Е, аз питам – сега стават две. Първа хипотеза: може да бъде освободен от Народното събрание по предложение на парламентарната група, която го е предложила; и втората хипотеза е по предложение на парламентарно представената партия или коалиция, която го е предложила. Тук изпадаме в противоречието. Ако представителството, ръководството на парламентарната партия е за освобождаване на председателя, а парламентарната група не е съгласна?

„предлагането да става от парламентарно представената група”.

Уважаеми господин Лазаров, излишни подозрения! Търсите под вола теле. Ако сте проследили предишните текстове,

Ако проследите и предложението, което вече беше прието за чл. 5, там уточняваме, че „предложения за председател и за заместник-председатели правят парламентарно представената партии или коалиции”, а не парламентарните групи. То е по една-единствена причина. На първата фаза парламентарните групи не са структурирани, реално не съществуват в правния мир. Този процес може да се отложи по някакви причини във времето, така че да се даде възможност на двата субекта – парламентарно представената партия до момента, до който не е направила своя парламентарна група, а след това и парламентарната група да правят предложения за промени в ръководството на Парламента. Текстовете са за юридическа прецизност. Парламентарните групи на Коалиция за България и на ГЕРБ са тези, които тепърва ще правят предложения, но до момента, в който бяха регистрирани парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на Коалиция за България, ако се наложат промени в ръководствата, те се правят от парламентарно представената Коалиция за България и парламентарно представената Политическа партия ГЕРБ. То е за изчерпване на всички възможни хипотези.

сме в хипотеза, когато има избран председател, има избрани заместник-председатели на Народното събрание, има конституирани парламентарни групи, чието правомощие би трябвало единствено и само да бъде предлагането за промяна – за освобождаване или назначаване. Изведнъж вкарваме още един орган – извън Народното събрание – парламентарно представената партия. Ако е въпрос за прецизност и коректност, то поне би трябвало да бъде посочено кой представлява тази парламентарно представена партия. Да допуснем, че практиката досега се е наложила по някакъв начин. Говорим за хипотезата, когато вече има парламентарни групи. Това беше дуплика. Има ли изказвания? Госпожо Цачева, заповядайте.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 Става реч за промени в ръководството на Народното събрание, а всички вече знаем, че първият ден е този, в който то се конструира. Коректно е при конструирането предложенията да се правят от партиите и коалициите, участвали на последните парламентарни избори. От края на същия този първи ден, в който се конструира Народното събрание, вече има парламентарни групи на участвалите в изборите партии или коалиции. Ако ние допуснем текстът да бъде приет във вида, в който ни се предлага, това означава, че партийната централа ръководството на една партия или ръководството на една коалиция, може да се вмества в ръководството на Народното събрание, на Парламента, а ние сме парламентарно представена република, парламентарна по форма и управление. Недопустимо е политическите централи да имат алтернативна възможност да отзовават ръководни органи, избрани легитимно, с участието на народните представители. (Шум и реплики от КБ.) За тези, които ми подвикват от място, нека да бъдат така любезни да станат и да ми направят реплика. Помислете какво правите, ако има противоречие между партийната централа и ръководството на парламентарната група! Колеги, опомнете се! Допусната е грешка, текстът не е прецизиран. Подкрепям текста на господин Лазаров – в т. 3 на чл. 5, номерацията е по предложението в доклада, да отпадне „по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция” и да остане текстът, както беше в правилника – „по предложение на парламентарната група”.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, има една хронология при формирането на ръководните органи и изборните длъжности в рамките на Народното събрание, от която ние не можем да избягаме. Нали ще се съгласите с мен, че в момента, в който се избират председателят и заместник-председателите, все още няма сформирани парламентарни групи? Така че словосъчетанието „по предложение на парламентарната група, която го е излъчила” няма хронологично обяснение. Тоест към момента на избора на заместник-председатели те не биха могли да бъдат излъчени от парламентарни групи. това, което Вие предлагате, няма логичен смисъл. В момента, в който се избират заместник-председателите, те се предлагат от парламентарно представените политически партии и коалиции. и коалиции. За да има все пак някакъв хронологически смисъл на това кой ги е излъчил и кой има право след това да иска тяхното отзоваване, понеже той ги е предложил, трябва да се запише и тази хипотеза. Аз съм съгласен, че може би записът навежда към някакво съмнение за двусмислие, но това е единственият възможен начин да спазим хронологическата последователност при излъчването им като заместник-председатели на Народното събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Втора реплика – господин Местан. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Цачева, аз разбирам логиката на Вашето изложение, но ако твърдите, че предложение от парламентарно представената политическа сила е намеса в работата на Парламента, то тази теза би трябвало да е валидна и към конституирането на ръководството. Защо не? То е същото. Аз питам: ако ако субектът на предложението за председател и заместници е парламентарно представената политическа сила, как ще се изпълни разпоредбата на т. 3 по Вашата редакция? Чета, Вашето предложение е „по писмено искане на парламентарната група, която ги е предложила”.

към която принадлежат, това е нещо съвършено друго! Но Вие предлагате „която ги е предложила”. Няма такъв субект, за да има възможност да възможност да се изпълни разпоредбата на т. 3 във Вашата редакция! Понеже субектът на предложението е парламентарно представената политическа сила, това е логиката на вносителя така както може да предлага, така да има право и да отзовава! Ако второто е намеса в работата на Парламента, намеса в работата на Парламента би трябвало да бъде и първото.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Цачева, Цачева, господин Местан ме улесни, тъй като каза много от нещата, които исках да споделя с Вас. Но аз още нещо ще Ви кажа. Не виждам защо чак толкова се „трагетизира” въпросът. Първо – че не е коректен и Вашият текст, както той Ви каза. В голяма част от уставите на партиите – струва ми се, че и във Вашата партия е така, парламентарната група изпълнява решение на партийния орган! Партийният орган може да възлага конкретни задачи на парламентарната група! Не само това, парламентарните групи изпълняват програмите, които са приети от партиите – тези програми, с които се явявате на изборите! Тъй като се смеете и ме гледате учудено, искате ли да Ви дам няколко примера за гласуване в този Парламент, когато Вие бяхте председател на Народното събрание – как се променяха решения след заседание на Вашето централно ръководство? Спомняте ли си го това? Или с идването на председателя на партията тук се взема едно партийно решение и се казва на парламентарната група, че трябва да гласува точно обратно. И с това бяхте известни – като стил на управление! Моля Ви, има определени основания, по отношение на Правилника, за тези съображения. Но мисля, че партийната дейност, политиката, която провежда една политическа сила и дейността на парламентарната група пряко са свързани. Така че няма сериозна колизия, която да Ви притеснява в тази посока. Благодаря Ви.

и изказаното Ви становище по отношение начина, по който се избират членовете, които са ръководство на Народното събрание. Прав сте, към момента на избора няма парламентарни групи, формирани по съответния ред, поради което в чл. 5, който вече гласувахме, коректно приемам предложението на комисията и съм го подкрепила с гласуване. Приемам, господин Местан, разсъжденията Ви, тъй като ако механично в предложението отпадне първата част – „по писмено искане на парламентарно представената партия или коалиция”, остава само текстът „на парламентарната група, която”, вярно, „не е излъчила кандидат за председател или за заместник-председател”. Затова в дупликата ми предлагам редакция на т. 3: „по писмено искане на парламентарната група, образувана от парламентарно представената партия или коалиция, която ги е предложила”. Това вече считам, че е коректният запис и по този начин ще моля колегите да го подкрепят.

нова редакция на т. 3, което инкорпорира предложението на господин Лазаров. Гласували

се 3. Предложението на госпожа Цачева е прието. Тъй като няма други изказвания, подлагам на гласуване целия текст, заедно с това, което гласувахме преди малко – чл. 5 по новата номерация.

удачно. Продължаваме, госпожо Манолова, със следващия текст. Колеги, само да уточним – във връзка с решението, което приехме, по това как ще се докладват текстовете, и във връзка с бележката, която направи госпожа Цачева, когато има текст, към който текст има предложение, което предложение по принцип се подкрепя от комисията и след това комисията предлага окончателна редакция, директно се чете текстът на окончателната редакция, а само се съобщава, че има предложение, например: „на госпожа Мая Манолова и група народни представители”. Да продължим.

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 6: „Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители осем секретари”.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, Глава трета и текстовете в нея предполагат, че са разписани правомощията на ръководството на Народното събрание, редакционно предложение Глава трета да бъде озаглавена „Ръководство на Народното събрание. Правомощия.”

ДПС.) Пристъпваме към гласуване на текста, както е подкрепен от комисията: чл. 8 плюс заглавието на Глава трета. Моля, гласувайте.

Сега преминаваме към следващия текст, а това е чл. 9 по доклада. Госпожо Манолова, съобщете какви предложения има, кои се подкрепят. Тези, които не се подкрепят, трябва да ги прочетете и да изчетете накрая предложението на комисията. и ДПС.) Не задавайте един и същи въпрос няколко пъти! Подложих на гласуване чл. 8 и заглавието на Глава трета, ако трябва да поясня. Госпожо Манолова чл. 9. 13 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението Предложение на народния представител Четин Казак: „В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 4 се отменя. 2. В т. 5 накрая се добавя „след съгласуване с Административния съвет”. 3. В т. 11 накрая се добавя „по предложение на Административния съвет”. съвет”. 4. В т. 13 накрая се добавя „по предложение на Административния съвет”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя „Чл. 8. (1) Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията: 1. съобщава и разпределя законопроектите и другите предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния предмет; 2. удостоверява съдържанието на приетите от Народното събрание актове; 3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители; 4. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база, след съгласуване с Председателския съвет; 5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание; 6. удостоверява с подписа си стенографските дневници от заседанията на Народното събрание; 7. упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник”, както и другите правомощия по Закона за „Държавен вестник”; 8. определя местата в пленарната зала за народните представители, разпределени по парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента, след съгласуване с Председателския съвет; 9. след гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3; 10. осигурява и следи за спазването на този правилник; 11. утвърждава класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него; 12. назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание, служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение; 13. утвърждава правилник за работата на администрацията на Народното събрание; 14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена под негово разпореждане; 15. назначава и освобождава квесторите на Народното събрание; 16. изпълнява и други функции, които са му възложени от Конституцията, законите и този Правилник. (2) Председателят на Народното събрание създава Консултативен съвет по законодателството. Организацията, дейността и състава на съвета се уреждат с правила, утвърдени от председателя на Народното събрание. В заседанията на Съвета могат да участват представители на граждански организации. (3) Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности. дейности. (4) Когато председателят на Народното събрание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности по ал. 1, той издава писмена заповед, с която разпределя тези дейности помежду им. (5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя, излъчен от парламентарно представената партия или коалиция, от която е излъчен председателят. (6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи от посочен от него заместник-председател. Той не може да ръководи заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.”

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във всички формати на Народното събрание, в които съм бил, неизменно съм предлагал едно решение, което ми се струва наложително, правилно и в унисон с практиките в други европейски държави и техните национални парламенти, и не на последно място, такава е практиката и в Европейския парламент по отношение управлението на администрацията, по отношение гарантирането на административното обслужване на народните представители. Във всички тези институции е възприет подходът да се излъчва колективен орган, създаден от народни представители, който да се занимава с решаването на всичките проблеми, който да организира вътрешното функциониране, вътрешния ред, да се занимава с дейността по осигуряване на всички онези административни услуги, които администрацията дължи на народните представители и които трябва да бъдат осъществявани по равно за всички тях, за да се гарантира, че Народното събрание е съставено от 240 равноправни народни представители, а не от председател, администрация и останалите народни представители се оказват в ситуация на пълна неспособност да влияят върху решенията, които ги касаят пряко. За да се избегне именно този дисбаланс, да се гарантира все пак статутът на всеки Парламент като колективен орган – за разлика от всички други органи на изпълнителната власт

да решава понякога и чувствителни, деликатни теми, които, именно поради факта, че са деликатни, чувствителни, нито един председател на Народното събрание не може да да реши или да има смелостта да реши сам, и да се избегне възможността, която нерядко става факт, постепенно народните представители да се превръщат в безропотни изпълнители на волята на администрацията, прокарвана чрез главния секретар и след това чрез председателя на Народното събрание, е наложително да има такъв орган. Той е доказал своята потребност, както казах, в редица европейски държави в техните национални парламенти и в Европейския парламент включително.

някой формат на Народното събрание в бъдеще ще възприеме най-после тази европейска практика и ще се превърнем в пълноценно, самоуправляващо се Народно събрание. Благодаря.

който българската законодателна система не познава, влизаме в пряка колизия с действащи нормативни актове. Няма тук да ги изброявам всичките под формата на реплика, защото ще взема отношение по предложението Ви за нов раздел или глава, както беше структурирано в правилника. На първо място е Законът за държавния служител. Но по-важното, което трябва да чуят колегите, е, че този орган няма да подпомага ръководството на Народното събрание, така както Вие го обяснихте, а обратното – той би размил отговорността на ръководството, тъй като винаги едноличен субект, който има правомощията по отделните закони, би могъл да се скрие зад един колективен орган, както Вие го предлагате. Затова, повтарям, предложението на комисията

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, тук допуснахте грешка. Явно

Не подменяйте тезата, в която Ви хванах, че имате пропуск. В Тридесет и седмото Народно събрание имаше подобен орган. В българската парламентарна практика вече има подобен прецедент, така че приемете пропуска си. Повтарям, този орган е широко разпространен в редица парламенти на европейски държави, включително в Европейския парламент. За да го има, за да са го възприели нашите колеги в европейските държави, значи са осъзнали неговата полезност и необходимост. В България той не се възприема именно от зле разбраната солидарност с председателя на Народното събрание, който обикновено е излъчен от водещата политическа сила. Някакъв ирационален страх, че едва ли не ще му се отнемат правомощия, които му се полагат незнайно по какви причини, тъй като в Конституцията, уважаема госпожо Цачева, никъде не е записано, че председателят на Народното събрание ръководи администрацията и се занимава с всички административно-технически и битови проблеми на органа. Ако отворите Конституцията, ще видите изчерпателно изброени правомощията на председателя на Народното събрание. Изчерпателно изброени, повтарям. Всичко останало, което му се вменява, му се вменява чрез правилника, с волята обикновено на водещата политическа сила, която го е излъчила. От тази гледна точка е моето предложение – то е съвсем конструктивно, няма никакво размиване на отговорност. Напротив, чрез този орган европейската практика е доказала, че Парламентът може да се самоуправлява по-добре и народните представители да имат възможността да управляват – да участват в организацията на институцията, на която са част. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Ще взема отношение по проекта за редакция на чл. т. 9 и на ал. 5, но преди това само да довършим темата с Административния съвет. Прав сте, господин Казак, като се позовавате на този номер на Народното събрание. Това е така, но много вода е изтекла оттогава и има приети редица нормативни актове. Няма да си губя от времето, за да ги цитирам. След действието на тези актове, част от които споменах, е несъстоятелен такъв административен съвет. Отзад напред – ал. „При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместник-председателите да го замества, а когато това не е направено, той се замества от заместник-председателя...” – тук предлагам след запетайката да се запише „от същата парламентарна група”, за да избегнем текста, който преди малко дискутирахме – „излъчен от парламентарно представена партия или коалиция, от която е излъчен председателя.”, за да избегнем момента на излъчването. Повтарям: „той се замества от заместник-председател от същата парламентарна група”. Много по-сериозен е обаче проблемът в т. 9 относно правомощията на председателя. Предлага ни се следната редакция: „След гласуване може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3”. Колеги, повдигам въпроса, защото това е първият момент, в който става дума за гласуване с чужди карти. Подобни текстове се срещат и назад в предложения ни от комисията проект за правилник. Няма как да не отидем систематично и да погледнем какво пише в чл. 62, който възпроизвежда старата редакция на чл. 56. Считам, че текстът на чл. 62 се нуждае от явно прецизиране, тъй като не държи сметка за новопостъпилите обстоятелства, които са в сила от месец януари 2010 г., а именно за мен категорично е преодолян моментът на гласуване и възможността за гласуване с чужди карти. Да, вярно е, че в момента гласуваме с карти, с които това е възможно да се случва, но се надявам, че мнозинството в Четиридесет и второто Народно събрание ще има волята от момента, в който този правилник, гласуван сега от нас, влезе в сила,

чисто формално промяна в текстовете на правилника, но към днешна дата начините за гласуване, както ни се предлагат в чл. 62, аз считам за несъстоятелни. явното гласуване се извършва чрез: „1. компютъризирана система за гласуване;”. Ясно е за какво става реч – с карти. Надолу има специална алинея, че те са биометрични. „2. вдигане на ръка;”.

губи изцяло смисъла си – че „при компютъризираната система гласуването става чрез биометрични данни на всеки един народен представител или чрез система, задействана с биометрични данни на всеки един от народните представители.”. Тайното гласуване не го коментирам. ще му дойде времето на чл. 62, да прецизираме тези неща. Мисля, че тук трябва да остане следната редакция (става дума за правомощия на председателя): „Може да изисква от секретарите на Народното събрание информация за гласуването”, без значение какъв е видът на гласуването, на който ще се върнем по-късно в чл. 56 по действащия правилник, който ще стане чл. 62. Мисля, че това е коректният запис, защото ако го оставим по този начин, по-нататък ще влезнем в много сложни противоречия с текст, на който в момента сме обърнали внимание, но не сме се замисляли какво точно гласуваме.

че Коалиция за България иска да отмени системата за гласуване с биометрични данни, че искаме да върнем гласуването с чужди карти и какви ли още не небивалици – сега да се върнем конкретно на този текст. Ако не бяхме предвидили хипотезата, че ще има санкция за гласуването с чужди карти, щяхме да стигнем до обратното обяснение, че видите ли, след като в стария правилник съществуваше установяването и санкцията за гласуване с чужди карти, сега се премахва. Няма как човек да Ви угоди – от всичко, което чувам от Парламентарната група на ГЕРБ, по времето на приемането на парламентарния правилник. Нека да е ясно – в момента, тъй като не е готова биометрията, всички ние гласуваме с карти, с които формално практически може да се гласува с чужда карта. Не е готова биометрията и аз не мога да гарантирам. и аз не мога да гарантирам. Сигурно има технологично време, което на Вас би трябвало да Ви е по-ясно, отколкото на мен. Има нови народни представители, които са дали отпечатъци, които се обработват, докато станат в крайна сметка картите. Има някакъв технологичен период. Правилникът – живот и здраве – ще бъде приет тези дни. Не искам да се ангажирам със срок утре или други ден. Това означава ли, че докато стане готова новата биометрия с новите карти, ще виси без възможност за санкциониране гласуването с чужди карти? Хубаво, ще го приемем, но после господин Ципов, както вече ме апострофираше, ще започне да скача, че или искаме да стимулираме гласуването с чужди карти, или няма да въвеждаме биометрия. Нека да остане „информация за гласуването, включително за гласуването с чужди карти при гласуване извън случаите по чл. 62, ал. 3, за да са изчерпани всички възможни хипотези. Освен това възможно е в някакъв момент да блокира биометрията и временно пак да се гласува с такива карти. Нека да ги има тези възможности. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това беше реплика. Имате право на дуплика, Уважаеми господин председател, госпожо Манолова, уважаеми народни представители! В действащия правилник, по който ние в момента работим и се ръководи пленарната зала, има текстове, които ни позволяват – на ръководството, на Вас, при нарушение на разпоредбата за гласуване с чужди карти да бъдат санкционирани народни представители. Но новият правилник ще влезе в сила едва след обнародването му в „Държавен вестник”. Приемам най-кратките срокове – че в утрешния ден ние ще гласуваме правилника и в петък той може да бъде обнародван. Парламентът вече работи втора седмица и е недопустимо за това време, ако има воля на мнозинството, да не работи системата с биометрични данни. Приемайки занапред нашия правилник с останало в него понятие „чужди карти”, ние правим отстъпление от нещо, което толкова трудно в продължение на много години успяхме да направим в миналото Народно събрание. И това се случи изцяло поради волята на Парламентарната група на ГЕРБ, защото аз знам какви са били тегобите на бивши председатели на Народното събрание, които винаги са искали този порочен процес да бъде преодолян, но не са могли да го постигнат заради това, че не са имали подкрепата на парламентарните си групи. Затова нека занапред, давайки тон от гласуването, което сега ще проведем, никъде в новия правилник да не оставим понятието „чужди карти”. Защото направим ли това, аз Ви гарантирам, че не е по силите на цялото ръководство на Народното събрание да се справи с това – как като пианисти народни представители ще упражняват пъргавостта на пръстите си в пленарната зала. Следващо изказване – господин Местан.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 за санкциите при гласуване с чужди карти. Знам, че това е гордостта на госпожа Цачева и не влагам грам ирония в това. Успяхте в миналия Парламент с биометричните данни, но ето – пред толкова много свидетели Ви казвам: след няколко дни, когато започнем отново гласуването с карти с въведени биометрични данни, ще Ви демонстрирам как

Става трудно, но става. На мен, когато за първи път ми демонстрираха това, ми беше трудно да го проумея. Нека да остане санкцията за гласуване с чужди карти. Освен това, във връзка с по-нататъшната дейност на Народното събрание, е полезно да дадете Вашия принос с експертизата, която натрупахте за тези четири години – както видяхте, днес се прие едно удачно Ваше предложение във връзка с отстраняването на председател и заместник-председатели на Народното събрание – добре е да участвате в постоянните комисии на Народното събрание, за да не се налага тук да пренасяме още веднъж дискусиите, които вече са провеждани в постоянните парламентарни комисии. Ако това, което Ви казах, Ви изненада, искам да Ви успокоя – бях изненадан и аз, докато не се убедих със собствените си очи, че макар и трудно, това е възможно. Ако някой не вярва, да заповяда след няколко дни, ще направим експеримент.

Предложението е: след израза „информация за гласуването” да се сложи точка и запетая и така да приключи редакцията на т. 9. Гласуваме предложението на госпожа Цачева.

в ал. 5 изразът „излъчен от парламентарно представена партия или коалиция, от която е излъчен председателят”

Извинете, господин Четин Казак, пропуснахме Вашето предложение. Отменете гласуването.

чл. 11 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 10. „Чл. 10. Секретарите на Народното събрание: 1. информират председателя за присъствието на народните представители на заседанията на Народното събрание и го подпомагат при извършване проверка на кворума; 2. при гласуване с компютризираната система извън случаите по чл. 62, ал. 3 съдействат за предотвратяване и санкциониране на гласуването с чужда карта; 3. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя резултата от гласуването; 4. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването; 5. четат имената на народните представители при поименно гласуване; 6. проверяват и подписват стенографските протоколи от заседанията, на които са били дежурни; 7. осъществяват и други възложени им от председателя задачи, свързани с дейността на Народното събрание.”

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 11: „Чл. 11. Квесторите на Народното събрание: 1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната зала и на балконите към нея; 2. подпомагат секретарите на Народното събрание при преброяване на гласовете при явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с компютъризираната система извън случаите по чл. 62, ал. 3 и им съдействат за предотвратяването на гласуването с чужда карта;

Оттегляме предложенията по подточки „а” и „в” с цел икономия на парламентарно време. Следващото предложение е от народния представител Христо Бисеров и е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 12: „Чл. 12. (1) Народните представители могат да образуват парламентарни групи. групи. (2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10. (3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване. (4) Заместник-председател на Народното събрание се освобождава предсрочно от длъжност при преустановяване съществуването на парламентарната група, в която членува. Освобождаването се обявява на първото пленарно заседание без да се обсъжда и гласува.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Няма как без изказвания да подминем този текст, защото той е изключително важен и засяга това, което сме се борили да не се случва и в Четиридесет и първото Народно събрание, а именно да подпомагаме роенето на нови парламентарни групи чрез възможности за политическо номадство. Какво се случва в този текст? Съжалявам, че госпожа Манолова така набързо и уж за да пести време оттегли своето предложение, което аз изцяло подкрепям. Забележете, че в предложението на госпожа Манолова е казано, че тези народни представители, които са напуснали своята парламентарна група, не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова парламентарна група. С предложението, което е направено от господин Бисеров, с отпадането на ал. 5 се създава възможност за образуване на нови парламентарни групи. Това ли искат народните представители от Четиридесет Това ли искат българските граждани, които ни изпратиха всички нас тук в Четиридесет и второто Народно събрание? Уважаеми колеги, обърнете внимание на редакцията на комисията, която е още по-скандална:

Вече се говори за партия или коалиция от партии, не се говори за политически групи, както е в действащите разпоредби. Бих задала въпрос към колегите от Коалиция за България: как и на какво основание подкрепяте този текст, защото така записан в чл. 12, който, разбира се, трябва да се гледа и във връзка с чл. 15 по-нататък, където има същите разпоредби, излиза, че една парламентарна група, каквато е Коалиция за България, защото е коалиция, която е съставена от осем партии, може да бъде раздвоена на колкото прецени парламентарни групи и това правилникът в момента с редакция, каквато е записана, го позволява. Каква е целта на този текст не знам или поне се надявам да не е това, което аз си мисля. Затова си позволявам да обърна внимание и на колегите от Коалиция за България, защото те правилно са си направили предложението. Защо сега оттеглят това предложение и подкрепят този текст и разпоредбата на чл. 12? Какво се цели, създаване на нови парламентарни групи, разроени от сега съществуващите?

Ще се изкажа и по-нататък, когато стигнем до чл. 15, където за мен текстът е още по-проблемен, но в момента даваме възможност – и оттук започва проблемът, всеки един, който напусне парламентарната си група, да може да влезе и да се образува нова такава, когато има, разбира се, най-малко десет народни представители, както и една група да бъде разроена на няколко парламентарни групи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря за изказването. Има ли желаещи за реплики на това изказване?

Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Опираме до един въпрос, който по определен начин беше уреден в предишното Народно събрание. Ако разгърнете Конституцията ще видите, че никъде няма уредба на парламентарни групи. В Конституцията са уредени правата на народния представител, от каквито народни представители се състои Народното събрание. В чл. 67 от Конституцията е казано, че народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ и обвързването със задължителен мандат е недействително. Въпросът за парламентарните групи е въпрос на вътрешна уредба и самоорганизация по политически признак, както са участвали в парламентарните избори на съответните партии или коалиции от партии и тяхното самоорганизиране. В предишното Народно събрание на ниво правилник имаше прокарани сериозни ограничения, които противоречат на свободния мандат – ограничения, свързани с права, които конституционно са на народните представители. Аз няма да стигам дотам да коментирам как превръзката между забрани в правилника за политическо самоопределяне на народния представител и свързването им с темата за субсидиите на политическите партии, доведоха до изкривявания в обществените нагласи въобще към работата на Народното събрание и функционирането на мнозинството. Мисля, че комисията е намерила един разумен компромис между правата, между свободния мандат в Конституцията и вътрешната организация на Народното събрание, разбира се, като политическа общност, която се събира в дадена група. Ако народните представители в една група от 50 или 100 души решат да имат заместник-председател, решат да имат повече коли, да имат повече стаи, те могат, госпожо Фидосова, да се разроят на пет групи. Само че това не е политическият смисъл, който Конституцията влага във функционирането на политическите партии и създаването на парламентарните групи. Това са парко-домакински и битови въпроси, които хората отдавна са казали, че не харесват, когато народните представители разсъждават откъм домакинската, откъм битовата, откъм тази част. Така че аз се изказвам в подкрепа на тази тенденция на промяна на духа на правилника, която изхожда и от свободния свободния мандат, прогласен, повтарям, в чл. 67 на Конституцията. Никой народен представител не може да бъде вързан за партията, за групата си, освен чрез своите политически убеждения, чрез своите вътрешни убеждения, чрез своите чисто човешки отношения. Всякакви опити на ниво правилник да се задържа веднъж завинаги статично политическото самоопределение, мисля, че са погрешни. Да, има логиката, че народът е гласувал за съответната партия. Тя лежеше като мотив и в предишните ограничения, така нареченото „парламентарно номадство”. Уважаеми народни представители, хората се женят и се развеждат, въпреки Семейния кодекс. Хората променят убежденията си, въпреки клетвата в един или друг партиен устав, в едно или друго ръководство. И не може на ниво правилник ние да се опитваме да задържаме онова, което в Конституцията е разбиране за свободния мандат. Другото е разбирането за императивния мандат, което го имаше преди 1989 г., включително то се появява като идеята за отзоваване на народния представител. Обаче представете си какво би станало с народните представители от опозицията в един район, където мнозинството има по-силно влияние. Затова устойчивите демократични системи в Европа и света се развиват върху тези няколко стълба на демокрацията. Опитите на ниво правилник да подменяме духа на Конституцията с едни или други наши тясно партийни съображения, тясно политически сметки, обикновено водят до такива изкривявания, на каквито бяхме свидетели в предишното Събрание – напуснал групата независим, но заявил принадлежност, отива се в политическите партии. Ние трябва да вървим към едно ясно разбиране, че въпросът със субсидиите е въпрос на политическите партии, а въпросът на свободния мандат е въпрос, който не може да решаваме в правилника, той е въпрос на чл. 67 от Конституцията. Така че Ви моля в този план да поставяме и дискусията по нашия правилник.

Уважаеми господин Бисеров, уважаеми господин Миков, колеги народни представители! Аз съм склонна разбирането Ви за свободния мандат частично да подкрепя, но категорично не мога да подкрепя предложението на чл. 12, ал. 1 – да да се образуват парламентарни групи без никакъв критерии, и на каква база се образуват тези групи. За по-дългите избирателни листи – биха могли колеги от избирателни райони с повече от десет, единадесет и прочее народни представители, да решат, че в интерес на избирателния им район е много важно да си направят една парламентарна група. Не може да се запише, че се образуват парламентарни групи, без да посочим по какъв критерии

важното е да не водите. аз не смятам, че народните представители, избрани от по-дългите листи, могат да си правят групи, защото всеки народен представител представлява не само своите избиратели, а целия народ. Великото народно събрание е казало така. И затова, за да има спокойствие, на въпроса Ви за критериите – критерият е брой. Критерият е брой. Аз Ви предлагам да добавим редакционно: народните представители могат да образуват парламентарни групи по политически признак.

бизнес отношения, не може по приятелска линия, не може по колегиална линия, не може по избирателен район – по политически признак! Защото Народното събрание е политически орган, защото парламентарните групи отразяват политически платформи, които хората оценяват на изборите. А отклоненията в практиката, на които нашата действителност се е нагледала – те може да се получат при реденето на листите, може да се получат и извън Събранието, но ние трябва да покажем нашето разбиране по въпроса. Групите са на политически признак и край! Никакъв друг признак не може да има, защото Конституцията, духът й, организацията на парламентарната република така го е заложила.

Манолова, че могат да образуват парламентарни групи. Разбира се, това е смисълът и е в съответствие с чл. 11 от Конституцията по политически признак, по принадлежност на партиите, които са регистрирани в Народното събрание.

не са успели да прочетат Правилника, защото той беше раздаден днес и веднага пристъпихме към гласуване, това е следващата тема – може ли основният закон, защото Правилникът е закон

в подкрепа на развитата теза за свободния мандат напусне своята парламентарна група поради вътрешни убеждения или някакви други причини, или защото е припознал политиката на друга парламентарна група, той не може да отиде там, а в същото време, ако десет народни представители напуснат могат да образуват някаква друга парламентарна група. Ей, Богу, тази логика е ясна – кого, защо и как ще обслужва! души народни представители, ако напуснат четирите парламентарни групи, са независими народни представители, не могат да участват в комисиите, в които

Да, Конституцията е категорична – мандатът е свободен, той не може да бъде задължителен, но тук говорим за нещо друго – за устройството на работата и дейността на Народното събрание. Да, нека да бъдат непринадлежащи към която и да било парламентарна група, но защо трябва да правят нова парламентарна група? Връщате ни отново в порочния опит в Четиридесетото Народно събрание, когато българските граждани бяха категорично против да се правят нови парламентарни групи. Обикновено това ставаше в края на мандата на Народното събрание, когато се правеха всякакви конфигурации. (Реплики от ДПС.) Уважаеми колеги, тръгвате по много опасна, сериозна плоскост. Съжалявам, но тук се говореше, че ще се чуе мнението на българските граждани. В обсъждането на този Правилник участваха представители на неправителствени организации. Посочете ми кои са тези български граждани и неправителствени организации, които са съгласни на това парламентарно номадство напусналите народни представители да правят нова парламентарна група, но иначе да не могат да обявяват принадлежност към друга. Да, наистина, аз съм „за” това да нямат право да обявяват принадлежност към друга парламентарна група, но нека да бъдем последователни

Представете си хипотезата, в която десет народни представители от „Атака” напускат, стават нова група, техният вожд ги заклеймява, че те подкрепят тройната коалиция, а той излиза чист от цялата работа. Представяте ли си тази хипотеза?

Досега в Правилника, включително в Четиридесет и второто Народно събрание, колеги, ние формирахме парламентарните групи на базата на регистрацията ни в Централната избирателна комисия, от която сме избрани всички като народни представители. Така получиха наименование Парламентарната група на ГЕРБ, на Коалиция за България, на Движението за права и свободи и на Парламентарната група на Сега обърнете внимание и погледнете, че във връзка с чл. 13 е и разпоредбата на чл. 15, където парламентарните групи нямат ангажимент да следват наименованието

при роенето или при някаква друга хипотеза и вариант, ако са измислили колегите, парламентарните групи могат да се казват кой както прецени, без да има каквато и да било връзка с наименованието на партията и коалицията, с която са участвали в изборите

която създава гаранция с това предложение да не се стига до това и да не се случва такава абсурдна ситуация. То не е подкрепено от комисията. Има предложение на господин Бисеров и действащият чл. 15 на Правилника, който следва от Четиридесет и първото Народно събрание, също да отпадне. Господин Лазаров, как ще се казват тези парламентарни групи, които ще се нароят от следващата седмица, като приемем Правилника? Как ще се казват тези, които са в момента – четирите парламентарни групи, партии и коалиции в Четиридесет Благодаря. Това беше реплика. Няма да има дуплика от страна на господин Лазаров. Други изказвания ще има ли по текста? Госпожа Манолова. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Да, наистина в Четиридесет и първото Народно събрание Парламентарната група на Коалиция за България подкрепи идеята да бъде сложена точка на парламентарното номадство. Ние се съгласихме с включването на текстове, които бяха на ръба на Конституцията, даже бих казала от другата страна, най-вече по отношение на принципа на свободния мандат, с една цел – наистина да има ясни правила в Народното събрание по отношение на движението на независими депутати. Какво се получи на практика? На практика се получи, че парламентарното мнозинство на ГЕРБ си отработи един полулегален механизъм, чрез който с финансови средства, забележете, от държавната субсидия на политически партии си осигуряваше мнозинство в в парламента. Парламентарното малцинство на ГЕРБ от 117 депутати на практика си осигуряваше повече от три години мнозинство с покупко-продажба на депутати. Питате ме: какво е мнението на неправителствения сектор, какво ми казаха гражданските организации, какво предложиха? Те казаха едно: „Престанете с лицемерието в Народното събрание. Покупко-продажбата на народни представители в Четиридесет и първия парламент е най-отвратителното явление, което сме наблюдавали през последните 20 години”. В момента авторите на тази позоряща парламента практика да купуваш депутати със собствените пари на техните партии имат очи да произнасят тиради от парламентарната трибуна. Да, ето аз заявявам ясно. Аз съм за честност и яснота при писането на парламентарните правила. Да, според парламентарния правилник ще има възможност да се създават нови парламентарни групи от изключени или напуснали народни представители. Но това, уважаеми дами и господа от ГЕРБ, няма да става срещу пари.

сме внесли промени в Закона за политическите партии, и всички парламентарни групи декларираха, че ще ги подкрепят, а именно логиката „парите следват депутата” да бъде прекратена. Вече и да искате да си изпазарувате народен представител, Вие от ГЕРБ, няма да има как, защото парите му ще остават за парламентарната група, от която е бил избран. Това е честно и справедливо спрямо хората. Ако притеснението Ви е, че сергията се закри, тогава го кажете откровено, това, което аз казвам откровено – да, ще имат възможност депутати, например от ГЕРБ, които не желаят повече да участват в тази формация, ще си спестя епитетите, да го направят честно, почтено и без финансови стимули. Ще имат възможност да го направят и депутати от Коалиция за България, ДПС, „Атака” или от която и да е парламентарна партия. Но не заради пари. пари. Правилата са предложени ясни и почтени. Това са нашите намерения. Ние от тази трибуна няма да лъжем, както лъгахте Вие. Няма да лицемерничим – няма да говорим едно, а да правим друго. Това са правилата, те ще се спазват по този начин, ще важат за всички и няма да има финансови стимули за движението на депутати в Парламента, защото

Уважаеми господин председател, писмото до Правната комисия в Четиридесетото Народно събрание беше подписано от министъра на финансите тогава, а сега министър-председател на България – господин Орешарски. С това писмо, тълкувайки действащите тогава нормативни правила и правилник, се даваше възможност парите да следват депутата. Така че, госпожо Манолова, хайде да не си припомняме стари неща. Аз категорично заявих моята и на колегите позиция – да, ние сме против това

нe съставят нова парламентарна група? На какъв принцип ще се обединяват? Или просто някой иска да си напазарува цели парламентарни групи.

мисля, че паметта не би трябвало да Ви изневерява, все пак сте още доста млада. Ще Ви припомня едно от най-големите Ви остриета в Четиридесет и първото Народно събрание – господин Терзийски. Не знам по какъв начин – дали с финансови стимули или с обещания за влизане в листите, го привлякохте, но Вие се възползвахте много ползотворно от това политическо номадство. Така че да говорите за честност, откритост и откровеност и така нататък, точно на Вас не Ви прилича.

Господин Лазаров, винаги ме изумяват особеностите на Вашата памет. Вие помните всичко, което е станало преди четири години, но това, което се случи в тези четири години, винаги го пропускате и го забравяте, или страдате от някаква особена форма на амнезия. Уважаеми господин Лазаров, преди да обяснявате какво е било преди четири години, би следвало да си спомните, че нееднократно беше внасян Законопроект за промени в Закона за политическите партии по време на Четиридесет Той третираше именно преустановяване на тази възможност парите да следват депутата, да има финансов стимул за постоянното гласуване на едни депутати към други парламентарни групи. Винаги, ама винаги Парламентарната група на ГЕРБ отхвърляше тези предложения. Вие бяхте „против”, всички Вие! Заради Вас пазарът на депутати не беше преустановен в Четиридесет и първия Парламент, а продължи до края и Вие се възползвахте до края в пълната си сила от тези възможности – чрез парите на данъкоплатците да си купувате депутати, даже не с Ваши пари, а с парите на хората. Така че не знам откога Вие подкрепяте моята идея парите да спрат да следват депутата? Това за мен е новина, очевидно сте го решили днес или по време на това пленарно заседание. Аз благодаря, надявам се, че ще го подкрепите. Но това, което искам да кажа и на Вас, и на господин Михов, е, че правилата в Четиридесет и втория Парламент ще бъдат ясни за всички. Ние няма да говорим като Вас, че сме против номадството, а в същото време да си купуваме депутати. Това повече няма да се случва. Казваме ясно – да, тези които напуснат парламентарни групи и са над 10 души, могат да направят своя парламентарна група. Какъв точно Ви е проблемът? Какво точно Ви е притеснението? От какво се притеснява ГЕРБ? – Нямате вече лостови механизми да си държите депутатите под строй и под заплаха ли? Какъв Ви е проблемът?

Уважаеми господин председател, за това кой-колко помни и какво си спомня. Спомням си допреди малко как беше оттеглено оттеглено предложението – буква „в”, ал. 5 на чл. 13 да се измени така: „Народните представители от парламентарна група, преустановила съществуването си, стават независими народни представители и не могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група”. Дотук няма никакъв проблем, аз се изказах в същия смисъл. И още нещо – „както и да образуват нова парламентарна група”.

това предложение е от група народни представители, то не е само от една народна представителка – нищо, че тя първа се е подписала. Аз не съм чул мнението и становището на останалите от групата народни представители – дали ще влязат в тази демагогия, да оттеглят това предложение, да не могат да правят нови парламентарни групи. Толкова по отношение на помненето, кой-колко помни. Очевидно някой не си спомня преди един ден какво е правил. Благодаря. Продължаваме с изказванията. Заявка е направил господин Местан

аз изразих силни резерви, че ограничаването на свободния мандат на народния представител е в противоречие с духа на Българската конституция. От тази гледна точка на мен и на моите колеги от Парламентарната група на ДПС ни е лесно да подкрепим предложението на комисията, защото този акт ще бъде акт на политическа последователност. Много е важно да бъдем политически последователни. Ако отворите стенографския протокол, ще прочетете силните ни резерви, че ограничаването на свободния мандат нарушава Конституцията. Дори тогава предупредихме някои от най-възторжените застъпници на ограничаването на свободния мандат, че може наистина да получат онова, което толкова неистово искат. И те дълго време се мотаха без парламентарна група в кулоарите на Народното събрание. Проблемът на този текст обаче излиза извън рамките на устройството, организацията на дейността на Народното събрание и поставя големия въпрос за политическия морал. Всеки, който ще се прави на съдник от тази висока трибуна по тази тема, трябва да декларира дали е съучастник в едно престъпление, което се нарича кражба. Повтарям за стенографския протокол: кражба на държавна субсидия, която се полага на съответна политическа сила на базата на броя гласове, които тя е получила. Аз декларирам, че Парламентарната група на Движението за права и свободи не е откраднала нито една стотинка от друга политическа сила, защото не е приемала в редиците си и не е приемала заявление от нито един народен представител, напуснал друга парламентарна група, за да приеме в своята сметка средства, които са удържани от политическата сила, към която доскоро е принадлежал този народен представител, респективно тези средства да постъпят в банковата сметка на Движението за права и свободи. През миналото Народно събрание обаче от Движението за права и свободи бяха откраднати близо 800 хил. лв.

постъпваха от 2011, през цялата 2012 до Четиридесет и първото Народно събрание в банковата сметка на друга политическа сила. Уважаеми колеги, познайте

Въпросът е риторически! Когато господин Цветков започне да ме учи дали въпросът е риторичен или риторически, става много интересно. Господин Цветков, разликата между „риторичен” и „риторически” е разликата между качествените и относителните прилагателни в българския език. Относителните прилагателни, за разлика от качествените, не се степенуват. Ако един въпрос е риторически, той е риторически. Не може да бъде по-риторически и най-риторически. Когато едно нещо не може да се степенува, завършва на –ически, ако може да се степенува, е на -ичен. Например един футболист може да бъде техничен, по-техничен и най-техничен, но ако един университет е технически, той не може да бъде по-технически, а трети – най-технически.

Тя няма право да чете морал от тази трибуна. По тази тема тази политическа сила мълчи, навежда глава и мълчи. Трябва да спрем движението на средства от една партия за друга, защото това е гавра със свободната воля на българските граждани. Съвсем отделен е въпросът за свободния мандат на народните представители. Това е тяхна отговорност.

също би бил незаслужен бонус за съответната политическа сила, която на този принцип може да направи и собствено парламентарно мнозинство, каквото няма по вота за народните представители. Благодаря. Господин Михов, Вашето име не беше споменато. (Шум, реплики.) Вие не сте господин Цветков, не Ви давам думата, извинявайте. Съжалявам, но няма възможност да се изкажете. Моля Ви, освободете трибуната, господин Михов. Само ако господин Местан потвърди, че е имал предвид Вас, тогава мога да Ви дам думата.

Има ли реплики на изказването на господин Местан? Няма реплики. Заявка за изказване прави господин Цветанов. Заповядайте – изказване.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

Това е част от изказването ми, свързано с всичко това, което се изприказва от всички, които говориха преди мен. Защото госпожа Мая Манолова говореше за кражби, Павел говори за кражби. Разберете: това не е нормално!

която иска да решава проблемите на българските граждани. (Шум и реплики от ДПС.) Това, че Вие тук правите в момента популизъм, това си е изцяло Ваш проблем. Благодаря Ви.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

който отговаря за бедствията и авариите, да коментира Перник, при условие че той дойде няколко месеца след земетресението в града, и то по съвсем друга тема. Въобще не спомена земетресението и последствията от земетресението в града. Не Ви ли е малко

Уважаеми господин Цветанов, изброихте колко много била раздала от субсидията си Партия ГЕРБ.

Освен това, искам да Ви напомня, че Партия ГЕРБ сигурно е давала някакви пари и за Бисер. Явно Ви е била прекалено голяма субсидията. Може би наистина сте имали повече пари, отколкото трябва. Искам да Ви напомня, че част от парите, които сте давали, отидоха за Вашите собствени заплати! Няколко години като заместник-председател на партията Вие сте получавали заплата или поне сте писали, че получавате заплата, за да може след това в НАП да Ви излезе сметката, за да оправдаете апартаментите си!

веднага след като стана земетресението. Това сте го пропуснали. Може би тогава сигурно не Ви е интересувало или сте избягали от страх, ако сте от Перник. (Възгласи: „Е-е-е!” от ДПС и КБ.) Това за господин Кутев просто не си заслужава да го коментирам, защото не знам как би се почувствал, ако излезе и отново си забрави мисълта.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, наистина съм втрещена от начина, по който продължавате да си позволявате да говорите от парламентарната трибуна! Ще дойде ли най-накрая осъзнаването и отрезвяването за ГЕРБ? Не проумяхте ли, че тези пари, които твърдите, че щедро вадите от джобовете си, са всъщност не пари на ГЕРБ – това са парите на българските данъкоплатци, които са дадени за

за Вашата партия! Това не са нито Вашите пари, нито парите на Борисов! Част от тези пари наистина бяха прибрани в големи размери в предния Парламент от други парламентарни групи! Аз ще го повторя, Вие наистина пазарувахте уж независими народни представители с парите от държавните субсидии! Освен това, позволете ми да изкажа личното си омерзение от начина, по който раздавахте тези пари – точно като партийно благодеяние, точно по партиен

право на лично обяснение поради изразите, които бяха използвани по негов адрес – нормално (КБ): Господин председател, уважаеми дами и господа колеги! Господин Цветанов, госпожа Манолова Ви каза – Ваш пропуск е, че не познавате ресорния заместник-кмет на Перник, който отговаряше за бедствията. Това говори, че Вие не сте идвали много често в Перник.

събрание; много съдби в Перник, които останаха нерешени! Но за това ще се погрижим ние в това Народно събрание, а не Вие. Вие вече имахте тази възможност.

господин Казак няма да може да изчерпи това, което иска да каже, нашето заседание приключва. Утре в 9,00 ч. продължаваме с Правилника. Благодаря Ви. Закривам заседанието.